Evo kolegice i kolege, vrijeme je za početak. Točno tri sata, prema tome krećemo sa sljedećom točkom a to je - Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2014. godinu Podnositelj izvješća je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 34. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Materijal ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješća odbora ste primili na sjednici. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da, izvolite. Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospodin Mladen Cerovac. **Cerovac, Mladen** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici, pred vama se nalazi Godišnje izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2014. godinu. Na žalost, iako je ovo izvješće dostavljeno Hrvatskom saboru još u lipnju 2015. godine iz objektivnih razloga ono dolazi na dnevni red tek sada, tako da je to neki svojevrsni vremeplov. Stoga bih na početku predstavljanja izvješća izdvojio glavne značajke Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao i glavne značajke rada Agencije u 2014. godini. Hrvatski sabor je osnovao Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja još davne 1995. godine imajući u vidu da je osnivanje agencije Conditio sine qua non za početak pregovora i konačno na kraju i članstvo u EU. Dakle, postoje agencije i agencije, ali postojanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u svakoj državi članici uvjet je za članstvo u Uniji. U tom smislu agencija je pravna osoba sa javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove utvrđene Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i uredbama donesenim na temelju toga zakona. Uz to valja imati na umu da se nakon pristupanja EU nadležnost agencije značajno proširila. Konkretno agencija sada uz hrvatske propise o zaštiti tržišnog natjecanja koje primjenjuje u skladu sa pravnom stečevinom EU prema odredbama Ugovora o funkcioniranju EU izravno primjenjuje i europsko pravo tržišnog natjecanja. Konkretno članke 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU koje se odnose na zabranjene sporazume i zlouporabe vladajućeg položaja kao i određene odredbe iz Uredbe 139 o kontroli koncentracija. S tim u svezi želio bih ukazati na činjenicu koja se često zaboravlja. Ugovor o funkcioniranju EU kao međunarodni ugovor nije nekakav straktni, tehnički pravni akt. Naime, taj ugovor EU kao zajednicu država definira prvenstveno kao ekonomsku zajednicu. Učinkovito tržišno natjecanje temelj je i glavni uvjet i glavni kohezijski element unutarnjeg europskog tržišta, a jedinstveno tržište je pak glavni jamac ekonomske i političke stabilnosti Unije i njenih članica kojima sada pripada i Hrvatska. Stoga se na zaštiti tržišnog natjecanja natjecanja na području cijele Europske unije moraju primjenjivati jednaki standardi. Primjena tih jedinstvenih standarda zadaća je nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije. U Hrvatskoj je to zadaća, isključiva zadaća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Stoga AZTN u Hrvatskoj ima ulogu općeg krovnog tržišnog regulatora. Što to znači? To znači da je AZTN jedini tržišni regulator nadležan za sve djelatnosti, sva tržišta i sve poduzetnike. Drugim riječima, AZTN štiti tržišno natjecanje na svim praktički nebrojenim mjerodavnim tržištima. Imajući na umu veoma široku definiciju pojma poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja ti se propisi primjenjuju na veoma širok krug subjekata. Naime, prema propisima o zaštiti tržišnog natjecanja poduzetnikom se smatraju sve fizičke i pravne osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u proizvodnji ili prometu roba ili usluga. Tako se u tom kontekstu poduzetnice mogu smatrati ne samo trgovačka društva, trgovci pojedinci obrtnici već i udruge, sportske organizacije, ustanove, vlasnici autorskih i sličnih prava, ali i državna tijela i tijela jedinica lokalne (regionalne) samouprave kada sudjeluje u prometu roba ili usluga. Dakle da ponovim, agencija primjenjuje propise o zaštiti konkurencije na unaprijed neodredivom broju mjerodavnih tržišta i na praktički svakog subjekta koji se izravno ili neizravno bavi gospodarskom djelatnošću pa makar tu djelatnost obavljao i jednokratno. Za razliku od sektorskih regulatora AZTN na postupanja poduzetnika djeluje ex post. Ali propise o zaštiti tržišnog natjecanja primjenjuje na baš sve poduzetnike pa i na one koji djeluju na tzv. reguliranim tržištima odnosno na tržištima koja ex ante reguliraju i nadziru sektorske regulatore kao što su primjerice HAKOM, HANFA, HERA i Agencija za elektroničke medije. Nekoliko glavnih statističkih podataka o radu agencije u 2014. godini. U 2014. godini agencija je riješila ukupno 639 predmeta. Ovdje samo podsjećamo da je agencija u 2014. okončala i nekoliko predmeta iz područja državnih potpora primjenjujući pod navodnicima "stari" Zakon o državnim potporama koji je bio na snazi do 24. travnja 2014. kada je nadležnost za državne potpore prenesena na Ministarstvo financija. Broj riješenih predmeta u 2014. godini u odnosu na prethodnu godinu povećan je za 31%, a konačna odluka nije donesena u samo 33 predmeta, odnosno u 5% od ukupnog broja zaprimljenih predmeta. Valja naglasiti kako agencija ustvari nema opet pod navodnicima "neriješenih" predmeta već su svi predmeti koji su zaprimljeni neprekidno aktivni. Razlog tome je što Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja propisuje vrlo striktne rokove za obavljanje ključnih procesnih radnji koje agencija mora poštovati i ne može se ponašati pasivno. Naglašavamo da je spomenuti povećani opseg posla u 2014. realiziran s manjim brojem zaposlenih u odnosu na ranija razdoblja. Naime, agencija je u 2014. godini zapošljavala prosječno 48 djelatnika što je 6% manje nego u 2013. kad je imala 51 zaposlenog, a 9% manje nego u 2012. Jedan od razloga smanjivanja broja zaposlenih u agenciji jest neprekidan odljev eksperata. Razlog je to koji nas treba zabrinuti, a glavni razlog je značajno smanjenje plaća radnika agencija. Štoviše broj zaposlenih se na kraju 2015. dodatno smanjio sa 48 na 46. Pri tome valja imati na umu da je organizacija rada takva da na predmetima izravno radi 24 eksperta ali oni rade u timovima. Naime, s obzirom da je pravo tržišnog natjecanja pravo s ekonomskom suštinom te je većina dokaza u postupku rezultat složenih ekonomsko-pravnih analiza na svim predmetima rade timovi koje čine najmanje 1 pravnik i 1 ekonomist. Svi pravnici moraju imati položen pravosudni ispit a oni koji izriču upravno kaznene mjere moraju imati četiri godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita što znači da moraju imati kvalifikaciju za suca prekršajnih sudova. Za razliku od većine sektorskih regulatornih agencija plaće radnika u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja uređene su Zakonom o plaćama u javnim službama, posljedično plaće zaposlenika AZTN-a su značajno niže u odnosu na agencije i sektorske regulatore na koje se taj propis ne primjenjuje. Isto tako nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u AZTN-u uređeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Planirana sredstva za obavljanje poslova u Državnom proračunu za 2014. godinu iznosila su 12 milijuna 575 tisuća 887 kuna. Izvršenje rashoda iznosilo je 98,7% u odnosu na plan. Agencija je u odnosu na izvršenje u 2013. godini smanjila ukupne rashode za 403 540 kuna odnosno za 3,15% dok su rashodi za zaposlene smanjeni za 5,7%. Ovdje je važno naglasiti da su sva izvješća Državne revizije o poslovanju agencije, od njenog osnivanja praktički od njenog početka rada '97. godine do danas bila bezuvjetna na što smo posebno ponosni. Iako se agencija financira isključivo iz državnog proračuna ona izravno doprinosi njegovom punjenju kroz izricanje novčanih sankcija i tarifom koja se naplaćuje za određene poslove koje agencija provodi. Tako je agencija u 2014. izrekla upravno-kaznene mjere u ukupnom iznosu od 5 milijuna i 12 tisuća kuna, što čini izravni prihod državnog proračuna. Tome bi trebalo dodati još 7,6 milijuna kuna upravno-kaznenih mjera izrečenih u postupcima koji su praktički okončani tijekom 2014. godine, ali su rješenja, dakle konačne odluke iz procesnih razloga donesene na samom početku 2015. Naime, važno je reći da je AZTN u Izvještaju za 2014. godine pod vodstvom novog Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja započeo s provođenjem čvrste ali konzistentne politike sankcioniranja kršenja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Ono što je bitno jest da je izricanjem upravno-kaznenih mjera u značajnijim novčanim iznosima agencija u vrlo kratkom roku postigla značajne preventivne učinke. Naime, AZTN ima konkretna saznanja da je nakon izricanja ovih upravno-kaznenih mjera velik broj poduzetnika užurbano počeo analizirati usklađenost svojih akata, osobito sporazuma s dobavljačima i kupcima i usklađivati ih s propisima o tržišnom natjecanju. Izvještajna 2014. bila je prva puna godina mandata novog Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja na čelu sa mnom kao predsjednikom. Novo vijeće ubrzalo je dinamiku donošenja odluka, tako da je u 2014. održalo 54 sjednice. Osim toga novo je vijeće uspjelo pribaviti i sredstva za nabavu suvremene IT forenzičke opreme što je bio preduvjet za provođenje nenajavljenih pretraga kod poduzetnika. Naša je ocjena da je u 2014. godini učinjen značajan i uočljiv kvalitativni skok u radu agencije ali i u mjerljivoj koristi njezinog djelovanja za potrošače, poduzetnike i hrvatsko gospodarstvo u cjelini. Dopustite mi da tu ocjenu obrazložim. Agencija je u 2014. utvrdila postojanje i sankcionirala 3 kartela. Riječ je o zabranjenim horizontalnim sporazumima odnosno o dogovorima između izravnih konkurenata koji su neizvjesnost koju donosi tržišno natjecanje i konkurencija takvim dogovorima svjesno zamijenili kooperacijom i nenatjecanjem. Sve to naravno na štetu potrošača i poduzetnika koji nisu članovi kartela. Ti su zabranjeni sporazumi otkriveni na tržištu usluga privatne tjelesne zaštite, na tržištu najma nautičkih vezova i na tržištu ortodontskih usluga. U slučaju kartela marina i kartela zaštitara agencija je sve zakonom propisane radnje u postupku provela u 2014. ali konačno rješenje je izrečeno u kao što sam spomenuo već u 2015.te upravno kaznene mjere iznosile su 7,6 milijuna kuna. U 2014.godini utvrđena su i četiri zabranjena vertikalna sporazuma. Riječ je o sporazumima o minimalnim prodajnim cijenama u opskrbnom lancu dobavljači i trgovci kojima su proizvođači odnosno dobavljači i trgovci izravno ograničili mogućnost cjenovnog natjecanja maloprodajnim cijenama čime su izravno oštećeni interesi potrošača. Sudionici tih sporazuma bili su poduzetnici značajne tržišne snage primjerice Konzum, Dukat, Kutjevo, KTC i Calsberg Hrvatska kojima je agencija izrekla upravo kaznene mjere u iznosu od preko 5 milijuna kuna. Do saznanja o postojanju tih sporazuma agencija je došla prikupljajući podatke potrebne za sektorsko istraživanje hrvatskog tržišta koje redovno provodi, hrvatskog tržišta robe široke potrošnje. Podaci su prikupljeni od svih poduzetnika koji djeluju na tom tržištu, dakle ne samo od ovih koji su kažnjeni. U području utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja djelovanjem agencije u postupku protiv Zagrebačkog komunalnog poduzeća Vodoopskrbe i odvodnje nakon godinu dana nezakonito uspostavljenog monopola ponovno su se za sve poduzetnike otvorila lokalna tržišta u gradnje telemetrijskih uređaja za očitanje potrošnje. Riječ je o područjima Grada Zagreba, Grada Samobora, Grada Svete Nedjelje i općine Stupnik. Tako je spriječena spriječena dugotrajnija šteta od zatvaranja tog tržišta od strane poduzetnika u vlasništvu lokalne samouprave koji se sam stavio u dvostruku ulogu. S jedne strane imao je ulogu svojevrsnog regulatora koji određuje uvjete pristupa tržištu svojim konkurentima i uvjete obavljanja djelatnosti u kojoj se i sam pojavljuje, istovremeno pojavljuje kao poduzetnik odnosno kao konkurent. Ovo je postupak ističem i zbog toga jer je u njemu primijenjen institut prihvaćanja mjera, uvjeta i rokova za ponovno uspostavljanje tržišnog natjecanja. Naime, u takvim slučajevima samo inicijativnim predlaganjem mjera za ponovno uspostavljanje tržišnog natjecanja poduzetnik protiv kojeg se vodi postupak izbjegava doduše utvrđivanje povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i izricanja upravo kaznene mjere, ali se učinkovito tržišno natjecanje uspostavlja u vrlo kratkom vremenu i uz minimalni utrošak i onako ograničenih ljudskih i financijskih resursa agencije koja se može fokusirati na nove možda značajnije slučajeve. Stoga agencija sukladno svojoj misiji i obvezi preventivnog djelovanja a zbog njegove višestruke koristi ukazuje poduzetnicima uvijek na mogućnost primjene ovoga instituta kad je god to moguće, dakle moraju biti ispunjeni za to i vrlo strogi uvjeti, nije to moguće prihvatiti u svakom slučaju. A primjena tog instituta je naročito došla do izražaja u prošloj 2015.godini. U području kontrole koncentracija agencija je imala značajno povećane aktivnosti u ocjeni koncentracija naročito na području analize nostrifikacija koncentracija s inozemnim elementom i učinkom u najmanje tri države članice koje agencija zaprima od strane Europske komisije. Takvih je koncentracija u 2014.godini analizirano više od 360. U području koncentracija naročito bismo istaknuli koncentracije na hrvatskom tržištu, dakle Agrokor, Mercator i HT optima telekom. Ti predmeti po složenosti strukturnih mjera i mjerama praćenja poslovanja poduzetnika nakon provedbe koncentracije sa svrhom uklanjanja mogućih negativnih učinaka u sektoru maloprodaje robe široke potrošnje odnosno elektroničkih komunikacija ne sumnjivo predstavljaju dva najsloženija slučaja u 18 godišnjoj praksi agencije. U tim je slučajevima agencija kombinacijom veoma složenih i strogih mjera i uvjeta uspjela očuvati kompetitivnu strukturu tih tržišta. Pozitivni učinci u 2014.godini su postignuti kroz angažman agencije u provođenju vrlo zahtjevnih sektorskih istraživanja. Naime, izravna korist od tih istraživanja kao što sam već spomenuo pribavljanje saznanja i dokaza na temelju kojih je AZTN pokreće postupke protiv konkretnih poduzetnika kao što je to bilo u ranije spomenutim slučajevima otkrivanja zabranjenih sporazuma između dobavljača i trgovaca kojima se utvrđuju maloprodajne, minimalne maloprodajne cijene. Osim provedbe propisa o zaštiti konkurencije agencija je jednako važna spredaja aktivnog promicanja o promicanju prava i politike tržišnog natjecanja u cilju stvaranja i širenja kulture tržišnog natjecanja kod svih dionika poduzetnika, potrošača ali i tijela izvršne vlasti i naravno najšire javnosti. Tu zadaću agencija obavlja prije svega izvršavajući svoju zakonsku obvezu da daje stručna mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa kao i važećih zakona s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. U 2014.agencija je izdala 44 44 takva mišljenja na zakone i prijedloge zakona te procjene učinaka propisa na tržišno natjecanje. Također agencija je u tom području u 2014. godini detaljno analizirala i odgovorila na više od 100 podnesaka u kojima su poduzetnici konkretno opisivali moguća narušavanja tržišnog natjecanja primjerice u postupcima javne nabave ili dovodili u pitanje pojedine odredbe propisa. Budući da od ulaska Hrvatske u EU agencija ima pravo davati i mišljenja na nacrte europskih propisa. Tijekom 2014. smo sudjelovali u radu na usvajanju konačnog teksta direktive o naknadi šteta. Riječ je o direktivi kojom se omogućuje da svi oni koji su oštećeni od strane poduzetnika za koju je utvrđeno da su povrijedili propise o zaštiti tržišnog natjecanja zatraže naknadu štete pred nadležnim trgovačkim sudom. Upravo je agencija pripremila stajalište Hrvatske na odredbe te izuzetno značajne direktive te davala komentare i prijedloge te izradila prijevod te direktive. Ovo je ujedno prigoda da podsjetimo da Hrvatska tu direktivu mora uvrstiti u svoje nacionalno zakonodavstvo do 27.prosinca što će zahtijevati odgovarajuće izmjene pojedinih propisa ili usvajanje novih propisa kojima će se osigurati njena provedba. AZTN će u implementaciji direktive u hrvatski pravni sustav pružati stručnu pomoć Ministarstvu pravosuđa i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Taj je projekt upravo započeo i vjerujemo da će biti dovršen do zadanog roka. Također agencija je aktivno sudjelovala i u proceduri izrade prijedloga uredbe Europskog parlamenta i vijeća o međubankovnim nagrada za platne transakcije i korištenja platnih kartica. Dio je to legislative kojom se međubankovne naknade u članicama Unije pa tako i u Hrvatskoj smanjuju, izjednačuju i maksimiziraju na razini od 0,2% za debitne, odnosno 0,3% za kreditne kartice. Ovo je veoma značajno ako znamo da je prema istraživanju toga tržišta koje je prije toga provela agencija utvrđeno da je Hrvatska imala međubankovne naknade među najvišima u EU. U 2014. godini posebno je došao do izražaja dio koji se odnosi na međunarodnu suradnju agencije u području zaštite tržišnog natjecanja koji se odvija u okviru obveza Hrvatske kao članice Naime agencija je stekla pravo sudjelovati u svim radnim tijelima europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja tzv. ICN-a. ICN je tijelo u čijem radu ravnopravno sudjeluje Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja svih država članica. Zadaća je tog tijela jačanje konzistentnosti i konvergencija i jurisdikcije država članica u primjeni propisa o zaštiti konkurencije. Tako sam kao predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja aktivno sudjelovao na redovnim sastancima opće uprave za tržišno natjecanje Europske komisije i direktora svih tijela, svih nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica dok su članovi vijeća i eksperti stručne službe agencije sudjelovali u radu velikog broja specijaliziranih radnih skupina, podskupina i savjetodavnih odbora ICN-a. Transparentnost i javnost rada zadržano je kao temeljno načelo aktivnosti agencije u 2014. godini. Svim dostupnim komunikacijskim kanalima nastavljeno je i proaktivno promicanje prava i politike tržišnog natjecanja. U 2014. u praksi zaživio je …/Govornik se ne razumije./… model programa usklađenosti poslovanja poduzetnika s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja objavljen na našim mrežnim stranicama kao poticaj i pomoć svim poduzetnicima pri kreiranju takvih vlastitih programa. Također nastavljanje prakse objave svih važnih dokumenata prije svega godišnjih izvješća programa i programa kao što je i program rada Agencije za razdoblje 2014.-2016., strateški plan agencije, proračun agencije i Isto tako radi potpune transparentnosti rada, agencija svoje odluke objavljuje u Narodnim novinama i na svojim mrežnim stranicama te ih kroz priopćenja za medije nastoji približiti općoj javnosti. Kako bi rad agencije i materiju zaštite tržišnog natjecanja dodatno približili najširoj javnosti AZTN na svojim mrežnim stranicama objavljuje svoj mjesečni bilten AZTN newsletter u elektroničkom obliku, on se distribuira i zastupnicima Hrvatskoga sabora. Agencija je ujedno intenzivirala i aktivnosti vezano uz promicanje programa pokajnika koji u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno prepoznat i prihvaćen. Međutim, da se stvari i u ovom aspektu djelovanja agencije ipak kreću u dobrom pravcu govori i činjenica da su se agenciji nedavno, u ovoj godini obratili i prvi pokajnici. Zaključno kako je od kraja izvještajnog razdoblja koje pokriva ovo izvješće prošlo preko godinu dana smatram važnim naglasiti kako agencija u skladu sa financijskim i ljudskim resursima kojima raspolaže nastavlja aktivno djelovati na uklanjanju pravnih i činjeničnih zapreka koje poduzetnicima ograničavaju ili potpuno onemogućavaju pristup tržištu. Budući da se AZTN u potpunosti financira sredstvima iz državnog proračuna svoje aktivnosti prvenstveno usmjeravamo na ostvarivanje ključnih, strateških ciljeva koje smo u skladu sa raspoloživim resursima zacrtali programom rada agencije za razdoblje 2014.-2016. Također, s obzirom na činjenicu da agencija kao član europske mreže tijela za tržišno natjecanje ima obvezu djelovati sukladno uredbi 1/2003 o primjeni propisa o tržišnom natjecanju sadržanim u člancima 101 i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Uredbi o kontroli i koncentracija br. 139 iz 2004. agencija svoje aktivnosti mora usklađivati sa potrebama Europske komisije. Stoga opseg poslova AZTN-a, osobito kada je riječ o nadzoru ponašanja velikog broja poduzetnika na svim tržištima za malu institucija kakva je agencija sa 50-ak ljudi pa makar …/Govornik se ne razumije./… vrhunskim ekspertima nije malen. Međutim, nadamo se da smo Izvješćem o radu agencije za 2014. godinu pokazali ovom Visokom domu i hrvatskoj javnosti da rad agencije na zaštiti i promicanju tržišnog natjecanja bitno unaprjeđen te da činimo sve što AZTN u okviru svojih ograničenih ljudskih i financijskih resursa realno može. Drugim riječima, nastavljamo sa sankcioniranjem svih naročito najtežih oblika kršenja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja od strane poduzetnika a naročito onih koji nanose izravnu štetu potrošačima koristeći pri tome mogućnost nenajavljenih pretraga. Riječ je ovdje prije svega o kartelima koji cijene prema izračunu Europske komisije neopravdano podižu za 25 do 30% u odnosu na cijene na tržištu na kojem postoji učinkovito tržišno natjecanje. Naime, ono što uvijek moramo imati na umu jest činjenica je temeljna svrha i sama bit, samo srce propisa o zaštiti tržišnog natjecanja zaštita interesa potrošača na način da se kroz učinkovito tržišno natjecanje između poduzetnika potrošačima osigura mogućnost izbora proizvoda i usluga prema cijeni i kvaliteti. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Htio bih upitati predstavnika AZTN-a, dakle koje su to najčešće sankcije koje dajete, odnosno kakva je povratna informacija. Kada vi date sankciju izvrši li se ona ili ako se ne izvrši kakva je kazna za neizvršavanje? Hvala. Upravno kazneno djelo o kojima govorimo a to su praktički novčane sankcije koje imaju takav naziv zbog svoje specifičnosti jer ih izriče ustvari tijelo koje nije sud. I tako je to u Europskoj uniji svugdje. One se izvršavaju. Dakle, u samoj odluci, u samom rješenju u kojem agencija utvrđuje povredu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja ona ima, u izreci se kaže da se zabranjuje svako buduće takvo ponašanje. Dakle ako se, ako dođe do novog kršenja agencija će pokrenuti novi postupak. Što se tiče uplate upravno kaznenih mjera u državni, one idu direktno u državni proračun uglavnom tu je, tu poduzetnici te novčane iznose uplaćuju. Naime, oni imaju mogućnost da ih uplate ili odmah, čim dobiju rješenje, pa mogu pokrenuti upravni spor. Međutim ako izgube, ako ne uplate odmah a izgube upravni spor, tada će morati tu upravnu kaznenu mjeru zateznim zajedno sa zateznim kamatama što im značajno otežava s obzirom i na trajanje postupaka pred Visokim upravnim sudom. Iako je Visoki upravni sud, moramo to priznati bitno ubrzao donošenje svojih presuda. Nadam se da sam odgovorio ali ako treba dopuniti ću. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Idemo sa raspravom. Prvi klub je SDP-a, uvaženi zastupnik Ivo Jelušić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Nastojat ću u svojoj raspravi dvije stvari prvo ne potrošiti cijelo vrijeme jer vidim da nije baš preveliki interes za raspravu. I drugo, ne ponavljati one podatke ili neke činjenice o kojima je govorio gospodin Cerovac i kao predsjednik u ime agencije. Ovo je u stvari 2014. godina o kojoj raspravljamo, o čijem o izvještaju za 2014. je prva ako mogu tako reći godina, cjelovita godina gdje je agencija radila ako mogu reći novim načinom rada ili sa nekim novim nadležnostima. Dakle, u 2013. smo ušli u EU, s time da je agencija dobila i novu pozivnicu i neke nove zadatke i ovlasti. Neke smo mi našim zakonima prebacili u Ministarstvo financija, tako da je u stvari 2014. godina u kojem agencija radi u okviru istih ovlasti, u okviru istih zadataka u koje radi i dan danas. Dakle, to je prva godina na kojoj tako kojoj tako radi. Podsjećam da smo sve aktivnosti vezano za zaštitu tržišnog natjecanja u potporama prebacili u Ministarstvo financija, ali dakle agencija je dobila neke nove zaduženja pa govorio je gospodin Cerovac dakle u okviru ukupno dakle gdje god postoji tržno natjecanje u svim sektorima ne samo u gospodarstvu, pa i u bankarskom sektoru itd. Dakle, agencija je dobila nove zadaće, nove ovlasti, nove mogućnosti. Odmah u startu moram reći da po našoj ocjeni da je agencija radila dobro, kvalitetno i mi ćemo svakako podržati ovaj izvještaj. Kad pogledamo podatke samo u zadnjih par godina, jer uvijek ako hoćeš ocjenjivati nečiji rad treba komparirati da prethodnom i prethodnim godinama. Vidimo da je agencija zaista i kvantitativno napravila ogroman ogroman napredak na bolje. Dakle, negdje 2010., jedanaeste, dvanaeste broj riješenih predmeta se svodio negdje ja sad imam točne brojke ali ih neću ovdje citirati, negdje između 300 i 400. Dakle, tristotinjak da bi u 2013. već to išlo na 680 i sada na 600, skoro 40, 639 ali bez potpora koje su prešle u Ministarstvo financija. Dakle, kada bi usporedili 2014. sa 2013. vidjeli bi da je u stvari agencija riješila više predmeta u segmentu čistog zaštite tržnog natjecanja za negdje oko tridesetak posto. Prošli put kada smo raspravljali o radu agencije, o njenom radu za 2013. godinu postavljao pitanje. Dakle, uvijek imamo podatke koliko je riješenih predmeta, ali ne i koliko je neriješenih jer i to je neki podatak. Međutim, vidim da od tada je agencija to akceptirala i danas je gospodin Cerovac o tome govorio, da je u stvari agencija biti i nema klasičnih neriješenih predmeta, da ih ona rješava promptno u okviru zakonskih, dakle mogućnosti, odnosno zakonskih ograničenja, a to je mislim 4 mjeseca. Prema tome, u tom smislu, dakle agencija je možemo reći vrlo ažurna a što se vidi po broju riješenih predmeta. Ono što je pogotovo bitno, a to vidimo da agencija također radi, dakle na tzv. ako mogu reći preventivnom djelovanju, dakle da cilj agencije nije da samo sankcionira one prekršioce i da joj to bude svrha rada. Dakle, uočavati prijestupnike i njih kažnjavati, nego prije svega da vidi svoj smisao rada u tome da nema ili da ima što manje kršenja tržišnog natjecanja i da djeluje preventivno. I zaista ja mislim da je to dobro, jer nama je u cilju i zato i je agencija da da ne postoji kršenja tržišnog natjecanja, da bi se ono tražilo po svaku cijenu i sankcioniralo i da bi agencija samo bila tu zbog sankcija. Ono što je također bitno reći da je agencija, dakle dobila i nove ovlasti u nekim drugim, dakle segmentima ja sam spomenuo bankarstvo ali i u svim drugim. I mislim da bi tu trebalo tražiti daleko više područja i agencija sama u svom radu, dakle da iz onog klasičnog tržnog natjecanja, dakle iz klasičnih sektora i da uđe u ova nova. Mislim da se tu možda još dovoljno nije ušlo ali tu prostora još uvijek ima. Jer pri tome imajući u vidu da je vrlo teško ne samo u ovom segmentu nego bilo kojem pronaći čisto kršenje jer ono je, postoji samo tamo gdje ima nekakav dokaz papirnati gdje je dokument itd. Međutim, ono gdje je teško uočiti, a ima sigurno kršenje tržnog natjecanja to je tamo gdje ne postoji nikakav pisani sporazum ili dogovor, a on de facto postoji na nekakvoj usmenoj formi postignut negdje na ručku ili u kafiću i de facto vidimo da djeluje nekakav sporazum, nekakvo dogovaranje, ali naravno njega nema nigdje napisano. Uostalom pogledajmo, evo ja sam ga malo prije spomenuo bankarski sektor. Mi imamo danas u u svijetu povijesno najniže kamatne stope. Nismo primijetili da je u Hrvatskoj baš došlo do velikog sniženja kamatnih stopa onoliko koliko smo očekivali. I dan danas kamate, prosječne kamate na stambene kredite oko 5%, a kapital je pojeftinio u svijetu. Dakle, banke se mogu puno jeftinije zadužiti nego što je to bilo prije jer sam rekao nikad niže kamatne stope nisu bile. S druge strane ako se čak i te banke financiraju iz domaće akumulacije, iz domaće štednje opet pogledajte ako idete oročiti 50 000 eura kamata je ispod 1% kad oročavaš. Ali ako uzimaš 50 000 eura stambenog kredita kamata je oko 5%. Dakle, veliki je tu prostor za zaradu banaka oko 4% i to sve, kao da se dogovaraju. Sve su im kamatne stope tu negdje, sliče, sve njihove ponude liče ko jaje jajetu. Dakle, definitivno je da tu postoje stanoviti dogovori, da to nije čista tržišna utakmica, ali siguran sam da nisu toliko da bi to sjeli, zapisali, napravili sporazum pa objavili, pa da agencija ih može sankcionirati. Ali da, po mom mišljenju kršenja tržišne utakmice ima na ovaj način da se prečutno dogovaraju, a da to nema svoju formu onako kako bi bila jasno prepoznatljiva. Dakle, agencija je prije svega tu da štiti, dakle tržišnu utakmicu da osigura neometano djelovanje tržišta, da spriječi dakle da osigura ravnopravnu utakmicu na tržištu, da bude nekakav tržni sudac. S druge strane da štiti, dakle poduzetnika od poduzetnika da stvara iste uvjete rada. Ali u konačnici bi to barem ono što je nama bitno i što je nama najinteresantnije sve to treba biti u funkciji zaštite građana da građanima zbog toga bude povoljnije. A nema dogovaranja zašto? Da građani ne bi plaćali ceh tog njihovog dogovora, da bi njima usluga bila ili roba bila što jeftinija. Prema tome, samo u tom smislu dakle mi želimo i gledamo dakle rad agencije, koliko ona svojim djelovanjem utječe to da građanima bude sve te usluge i robe koje se nude kako da kažem povoljnije, dostupnije i da tržište u tom smislu djeluje da bude u funkciji građana, a ne u smislu dogovaranja poduzetnika. Jedna dobra stvar koju je sigurno napravila agencija u ovoj godini odnosno u godini u kojoj razmatramo 2014. godina to je riječ o osiguranju. Tu vidimo da je agencija svojim aktivnostima osigurala ako mogu tako reći dodatnu liberalizaciju tržišta kod osiguravajućih kuća i pad naprosto cijena osiguravateljskih usluga, negdje oko 590 milijuna manje su premije osiguratelja što je naravno direktno otišlo na korist ili ako mogu tako reći u džepove građana odnosno onih koji se osiguravaju bez obzira jesu li to građani ili su to trgovačka društva. Naravno da je teško kao što sam maloprije rekao uočiti određena netržišna ponašanja ili dogovaranja tamo gdje ona nisu napisana ali ne znam tu treba možda tražiti mogućnost da se vidi dakle kako agencija tu može imati veće instrumente da tu djeluje jer naravno da je vrlo loše kada postoji monopol nečiji ali jednako je tako loše ili još gore kada postoji oligopol kada se njih par dogovara pa opet na štetu građana. Sve u svemu možemo reći sa apsolutnom sigurnošću da je agencija odradila dobar posao, da je odradila vrlo kvalitetan posao, da je odradila više posla, a sa manje ljudi nego što je imala prethodne godine. To je također za pohvalu. To je odradila na izuzetno visokoj stručnoj razini jer broj predmeta onih koji su pali ako mogu tako reći na Upravnom sudu vrlo, vrlo mali i to ne samo te godine nego i prethodne. Dakle agencija to radi vrlo stručno i kvalitetno. Da ih previše ne hvalimo uvijek može biti još bolje i nadam se da će u svom daljnjem radu nastaviti sve ovo što je dobro nastaviti i dalje ali i tražiti prostor za poboljšanje i da će sve to biti na korist svih nas građana u čijem je to u konačnici i interesu. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeći je klub HNS-a i uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2014. godinu. Kad imate izvješće ovakve jedne agencije onda tu postoji niz brojki. Naravno iako ja volim brojke i bi se uvijek referirala na njih no međutim ja bih iskoristila ipak ovu priliku da se referiram na tri teme djelatnosti koje ove agencija radi. Prvo, djelatnost koju ona radi i koju ona čini to je preventivno djelovanje, ali to je djelovanje u času kada se propisi donose. I to je značaj jedne agencije. Dakle, naši građani kad nas slušaju onda vide kroz ovo vrijeme da raspravljamo o nizu agencija i zasigurno se pitaju ono što se i mnogi među nama pitaju što je smisao postojanja ovakve jedne agencije, koju korist od postojanja imam ja kao građanin Hrvatske i što ja tu dobivam? I zbog toga je važno naglasiti i naglasiti ću dakle tri teme. Prva tema je to preventivno djelovanje. Preventivno djelovanje je djelovanje agencije u fazi kad se propisi pripremaju. Ako dobro djelujete u fazi kad se propisi pripremaju bez obzira da li je to na lokalnoj razini i pritom mislim državnoj ili je u sklopu EU onda je tu važno i značajno da djelujete jer je to prva preventiva koju vi možete učiniti da zaštitite lokalno tržište. I stoga upozoravam na jedan jedan europski propis, a riječ je o naknadama za platne transakcije korištenjem kartica. Bez obzira da li su one debitne ili kreditne utjecanjem na jedan takav propis iz ovog se izvješća vidi koja može biti u proračunima svih onih koji kartice koriste, a naravno da je to velika količina nas. Drugo, djelovanje agencije je djelovanje u odnosu na tržište reguliranja tržišta. I tu vidite utjecaj na horizontalne sporazume, utjecaj na vertikalne sporazume. Utjecaji na horizontalne sporazume su vrlo interesantni, usluge privatne i tjelesne zaštite, tržište najma nautičkih vezova i pružanje ortodontskih usluga. Iz ovog izvješća koje je za 2014. je agencija već rekla da je odmah početkom 2015. kazne u iznosu od 7,6 milijuna kuna izrekla i bit će zanimljivo vidjeti u Izvješću 2015. koliko je tih kazni stvarno naplaćeno. Jer kad usporedite kazne koje jesu i ono što agencija iz državnog proračuna koristi za svoje djelovanje dakle ona je negdje na 12 milijuna kuna, a već je početkom 2015. 7 milijuna kuna kazni izrekla. Jednako tako ono što je posebno značajno za naglasiti i to svi imaju vjerojatno u svojim sredinama a to je zlouporaba zlouporaba vladajućeg položaja je krasan primjer u Gradu Zagrebu dakle Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. koja je to koristila. Djelovanjem agencije je to prestalo. I jednako tako se to isti čas vidjelo u mogućnosti ugradnje vodomjera i mogućnosti očitavanja i na području Grada Zagreba. Jer kad vi vidite Vodoopskrba i odvodnja isti čas to čitate kao neko tijelo koje koje pruža uslugu no međutim ono se stvarno tu postavljalo, koristilo taj svoj vladajući položaj. I treća tema je tema ovih upravno kaznenih mjera. Kad vi vidite upravno kaznene mjere onda one malo grubo i zvuče no međutim tu je jednako tako i iz njih se treba iščitati ono preventivno. Kad kaznite jednog da se zapravo tu u cijelom klasteru tih koji se dešava to ne ponavlja. Jednako tako ono što je zgodno iz ovog izvješća vidjeti i ono što će biti interesantno vidjeti kad dođe izvješće za 2015.a to su ove nenajavljene pretrage. Dakle mi svi djelujemo na način da je ovo tržište relativno malo, da isti čas se zna kad je djelovanje u jednom djelu, no međutim ono što je i rekao ravnatelj a to je tema forenzike koja je osigurana u 2014. Tu se spominje i jedna konferencija koja je bila u 2015.koja je bila na tu temu i bit će vrlo zanimljivo vidjeti dalje način tih nenajavljenih pretraga. klub HNS-a će podržati ovo izvješće, ali ono što još jedanput želim naglasiti i ono što je izuzetno važno. Kada imate agenciju koja svojim radom, svojim djelovanjem zaista direktno utječe na naš svakodnevni život koji se može iščitati i iz uštede koja je u kućnom budžetu onda bi izuzetno bilo dobro da rad te agencije bude i više u javnosti prezentiran. Stoga bih ja voljela da ono što je u uvodu ovog izvješća izvješća rečeno, kaže izvješće je napravljeno da se prikaže političkoj, i gospodarskoj i stručnoj javnosti ono što bi zaista trebalo učiniti i napraviti napor dalje a to je da rad agencije i sve ono što je agencija napravila a mi to mi to iščitavamo dakle iz proračuna svojih kućnih budžeta da javnost više zna, jer kad bi javnost više znala onda bi i mi svi zajedno imali i razumijevanja i znali zašto su ovakve agencije potrebne. Ovo je jedno od agencija iz koje se točno iščitava njena uloga i značaj za svakog građana ove ove države. Stoga će klub HNS-a ovo izvješće podržati. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeći za raspravu je Klub zastupnika MOST-a uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine ravnatelju evo na temelju navedenog izvješća vidljivo je povećanje posla koje agencija provodi kao i vaš predani rad na kvaliteti odrađenog posla poglavito u suradnji sa Europskom komisijom te izuzev primjene hrvatskih pozitivnih propisa i sustavna primjena prava stečevine u EU. Nažalost unatoč postignućima, uštedama i racionalnijem trošenju proračunskih sredstava bolje nego prethodnih godina najsporniji element samog izvješća je proračun proračun agencije iz koje je vidljivo da su proračunska sredstava troše namjenski no ne i u potpunosti racionalno. Agencijom upravlja Vijeće, ono broji 48 zaposlenika raspoređenih u dva ureda i dva sektora dok se sektori još dijele na 8 odjela i 1 odsjek. Nastavno rečeno smatramo da trošak zaposlenika koji je uvelike prelazio državni prosjek proizlazi iz prevelikog broja rukovodećeg osoblja unutar same agencije. Podsjećamo da stavka rashoda zaposlenih njih 48 iznosi nešto više od 9 milijuna kuna od čega je 7 milijuna kuna, 7 milijuna i 800 tisuća izdvojen za bruto plaće zaposlenika što je po prilici prosječni mjesečna bruto plaća od 13 588 kuna i da … nadilazi državni prosjek. Još jednom je potrebno naglasiti da zakupnina za sami prostor košta znači 111 887 kuna mjesečno. Sigurno može biti puno manja i tako značajno manje opterećivati proračun ove regulatorne agencije koja se isključivo financira iz sredstava državnoga proračuna. Te naglašavam da agencija ističe kako skrbi o racionalnom trošenju sredstava za putne naloge koji su nužni zbog suradnje unutar istovrsnih tijela EU, a podredno propušta uočiti nelogičnosti ovih izrazito velikih stavki. Smatramo da je pozitivno što se velika važnost pridaje edukaciji kako zaposlenika tako samih članova vijeća pa se na 127 stranici izvješća navodi da u skladu sa financijskim mogućnostima agencija posebnu vrijednost daje kontinuiranom dodatnom obrazovanju i stručnom usavršavanju svojih radnika. Treba spomenuti jedinstveni i obavezni oblik internog usavršavanja Intereduca putem kojeg članovi Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i djelatnici stručne službe agencije međusobno razumijevaju znanje o najnovijim propisima, postupanjima i konkretnim odlukama u području zaštite tržišnog natjecanja. Tijekom 2014.godine kroz 9 mjeseci, 9 je predavanja obrađeno i prezentirano je kroz konkretne predmete koje je vodila Europska komisija i koji su imali sudski epilog. U 2014.godini predstavnici agencije sudjelovali su i na seminarima i konferencijama iz područja zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Ovdje se posebno ističe u seminari OECD-a, Regionalnog centra za tržišno natjecanje u Budimpešti koji tradicionalno pruža financijsku potporu ovakvom sustavu obrazovanja sudionika zemalja koje nisu članice OECD-a. Stoga zaključno želimo napomenuti da je ova agencija o kojoj ovise daljnja uspostava i održavanje kvalitetnog modela slobode tržišnog natjecanja slijedom navedenoga od izuzetne je važnosti sama edukacija zaposlenika kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu je potrebno da dođu kvalitetne preraspodjele sredstva koje se iz proračuna dodjeljuju agenciji i to na način da se revidiraju gore uočene nepravilnosti te eventualni višak preraspodjele na edukaciji i međunarodnoj suradnji. Kad govorimo o onome izvješću i cilj ove agencije znači zaštita tržišnoga natjecanja prije svega u stvaranju koristi za potrošače, jednake uvjete za poduzetnike zaštiti se od monopola što u Hrvatskoj ne djeluje baš da nemamo monopoliste. Dosada je, ne kažem da agencija nije imala nekakve pomake i u 2014.godini, vidimo da je povećan značajno broj rješenja u predmetu u odnosu na 2013. godinu, 31% je povećanje, znači ima nekakvih i pozitivnih efekata. Međutim, ova agencija može biti puno racionalnija po pitanju financijskih stvari i puno operativnija. Jer preskup je ovaj prostor, očito ja ne znam kakav je to prostor da se mjesečno ovoliko izdvaja. Ja mislim da će trebati samo uštede i unutar tih ušteda ova agencija smanjenju broja zaposlenih u agenciji da bi se mogla isti posao uz edukaciju napraviti kao što je i do sada rađeno. Hvala lijepa. Završnu riječ, gospodin Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Hvala gospodine predsjedniče. Samo nekoliko riječi, neću vas dugo zadržavati, imali ste dug dan. Riječ je o troškovima za zaposlene. Ja ću vam reći, moja moja plaća ako vas zanima bez dodatka onih 0,5% za svaku godinu rada a imam ih 40 godina iznosi 14 tisuća kuna. Ovi prosjeci o kojima se to govori, to su visoko stručni kadrovi, dakle mi nemamo tu srednje stručne spreme osim u našem …/Govornik se ne razumije./… i tamo rade ljudi sa višom školom, jednostavno te plaće su smanjenje i u skladu su sa uredbom o plaćama, odnosno sa Zakonom o plaćama u javnim službama. Što se tiče prostora mi plaćamo prostor zajedno sa, prostor u Zagrepčanki 12,5 eura po kvadratnom metru. S time da to je prostor Croatia Airlines. Mi smo pokušali pronaći način da ustvari država preuzme taj prostor međutim u ovom postupku restrukturiranja Croatia airlinesa nije se to do sada uspjelo napraviti. Pitanje je šta će biti. Taj prostor smo, nama je prostor idealan, odgovara nam. Iako pozivamo sve zastupnike, bilo bi dobro da najedanput netko i dođe u tu agenciju da vidi kako ta agencija izgleda iznutra, da vidi kakav je to prostor, da tu nema nikakvog luksuza, naprotiv. Mi sami radimo namještaj, dakle imamo čovjeka u agenciji koji srećom ima zlatne ruke pa povremeno pravi stolove koji su nam potrebni. Hoću reći, ovih 12,5 eura, dakle sa PDV-om, 10 eura je dakle zakupnina ulazi i pričuva koja iznosi nažalost u Zagrepčanki koja se neprekidno obnavlja iznosi gotovo 5 eura. Dakle niti, agencija tokom svih ovih godina koliko je tražila taj prostor selila se po Zagrepčanki gore, dole, sada konačno ima jedan cijeli kat, ima adekvatne prostorije koje su nam potrebne za održavanje glavnih i usmenih rasprava. Mi smo postepeno uložili u to nekih 500 Dakle nekakve selidbe bi bile neracionalne. Mi smo trenutno u pregovorima ponovno sa Croatia Airlinesom oko smanjenja te zakupnine, oni su već jedanput smanjivali i vidjeti ćemo šta će od toga biti. pozivam gospodina Bulja da svakako dođe u agenciju i da vidi kako to izgleda. Biti će nam drago. Hvala lijepa.

Hvala vam